Prelazimo na iduću točku dnevnog reda - Konačni prijedlog zakona o ovlasti Vlade Republike Hrvatske da uredbama uređuje pojedina pitanja iz djelokruga Hrvatskoga sabora, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 699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 Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče. Dakle člankom 88. Ustava propisano je da Hrvatski sabor može najviše na vrijeme od godinu dana ovlastiti Vladu Republike Hrvatske da uredbama uređuje pojedina pitanja iz njegovog djelokruga, osim onih koji se odnose na razradu Ustavom utvrđenim ljudskih prava i temeljnih sloboda, nacionalna prava, izborni sustav, ustrojstvo, djelokrug i način rada državnih tijela i lokalne samouprave. I također je ograničenje da uredbe ne mogu djelovati unatrag i da prestaju vrijediti istekom roka od godine dana od dana dobivene ovlasti, ako Hrvatski sabor ne odluči drugačije. Ovaj zakon se tradicionalno donosi svake godine negdje na početku jesenjeg zasjedanja pa tu tradiciju nastavljamo i ove godine. Zahvaljujem. Zahvaljujem. Žele li izvjestitelji odbora uzeti riječ? Ne. Otvaram raspravu. Prvo po klubovima. U ime Hrvatskih laburista uvaženi Dragutin Lesar. Izvolite. Hvala poštovani kolega potpredsjedniče. Kolegice i kolege, ministre. Ovo je otprilike osmi puta da ću ponoviti da smatramo da ovakav zakon koji daje pravo Vladi da uredbama regulira bilo koju zakonodavnu materiju nije potreban tako dugo dok u Poslovniku Hrvatskog sabora postoji zapisano pravo da Vlada može od predsjednika Sabora zatražit sazivanje sjednice kada god za to, po sudu ili stavu Vlade, postoje potrebe. Dakle ni ljetna ni zimska stanka nije betonirana ploča u smislu mogućnosti intervencije u zakone od strane Hrvatskog sabora na prijedlog Vlade i nadam se da svi znate za tu odredbu. I svake godine donosimo prijedlog zakona sličnog sadržaja i svake godine Vlada koristi svoje pravo da intervenira uredbama. Ovaj put u prijedlogu zakona, možda nije prvi put ali ja sam prvi put zamijetio da ovaj zakon produžuje važnost važenje uredbi koje su bile donijete po prethodnom zakonu. Dakle, piše odredba da uredbe koje su bile donijete po zakonu iz 2013. i vrijede na dan stupanja na snagu ovog zakona ostaju na snazi, a najdulje do 31. prosinca 2014. Praktički ovim zakonom produljujemo rok uporaba valjanosti uredba po starom zakonu o čemu je Vlada intervenirala uredbama. Zakon o pružanju usluga u turizmu, u vezi inspekcija, Zakon o tržištu toplinske energije tko će biti distributer. Zakon o potpori poljoprivredi i ruralnom razvoju u svezi nadležnog tijela ako se ne varam i još jedna je isto iz turizma ili ugostiteljstva prva koja je bila ugostiteljska djelatnost. Prva i druga su donijete 23. srpnja, 8 dana nakon redovnog zasjedanja Sabora. Jedna u 8 mjesecu, a ova posljednja je usvojena 4. rujna neposredno prije početka zasjedanja, jesenskog dijela zasjedanja Sabora. Čak i iz one iz srpnja kojom je Vlada intervenirala u zakon nije bilo dovoljno da Vlada pripremi prijedlog zakona, popravi pogreške krive, nejasne definicije iz zakona i time otkloni potrebu postojanja uredbe, nego umjesto toga produžujemo valjanost tih uredbi do kraja ove godine. I završno. Kako to da za takve stvari tehničko-birokratske se Vlada lača uredbama rješavati nakon zasjedanja Sabora par dana prije početka zasjedanja Sabora. A kada je u pitanju rješavanje nekakvog velikog problema za jednog jedinog čovjeka, a nije jedan, nego ih je desetke i stotina, a radi se recimo o onom pravu građana da dobiju originalni lijek ako ga žele doplatiti. Da pojasnim. Ako za neku dijagnozu po našim standardima je propisano da pacijent ima pravo na generički lijek, a on želi originalni ne može doplatiti razliku i dobiti originalni, jer je u zakonu tako opisano. I tada je državna birokracija javnosti s ponosom poručila da će promjene toga zakona predložiti u roku od šest mjeseci. U roku od šest mjeseci će predložiti promjene zakona. Jako me zanima da li je, da se to dogodilo u 7 i 8 mjesecu da li bi tada Vlada uredbom reagirala i tu nelogičnost iz zakona popravila i omogućila građanima. Dakle, ne radi se ni o lipi novog troška za državni ili zdravstveni proračun, ali popravila jednu nelogičnost iz zakona kojega smo mi ovdje u Saboru usvojili. I u proteklih 8 godina nisam naišao ni na jednu uredbu u kojem je Vlada za vrijeme ne zasjedanja Sabora intervenirala u zakone i otklanjala društvene nepravde stvorene zakonom, nedorečenim zakonom ili lošim zakonom. Nikad se uredbom nije interveniralo da se ide u takve stvari. Ako već to pravo postoji zašto ih Vlada tad ne koristi, nego se poziva na redovnu proceduru i to zamislite u roku od 6 mjeseci će predložiti taj zakon. To su razlozi zbog čega nećemo podržati donošenje ovog zakona, jer ga smatramo naprosto nepotrebnim, a da i on ne postoji prisilio bih ministarstva da prvo bolje zakone pripremaju, druge uočene nedostatke otklanjaju u redovitoj zakonodavnoj proceduri. Zahvaljujem. U ime kluba HDZ-a govorit će poštovani Davor Miličević. Poštovani potpredsjedniče Hrvatskog sabora, poštovane kolegice i kolege. Ovaj prijedlog zakona koji se nalazi pred nama predstavlja zakon kojim se uređuju ovlasti Vlade Republike Hrvatske da donosi iznimno odluke u određenom razdoblju o pojedinim pitanjima, a koja moraju proći kroz plenarne sjednice Hrvatskog sabora. Prethodna uredba koja je na snazi prestaje važiti 1. listopada 2014. godine. Donošenjem predloženog zakona ovlasti Vlade Republike Hrvatske da uredbama uređuje pojedina pitanja iz djelokruga Hrvatskog sabora određuje se novi rok kojim će Vlada Republike Hrvatske moći donositi odluke i u razdoblju kada Hrvatski sabor ne zasjeda, odnosno kada ima stanku. S tim u svezi temeljem članka 79. Ustava Republike Hrvatske propisano je da Hrvatski sabor redovito zasjeda dva puta godišnje – prvi puta između 15. siječnja i 15. srpnja i drugi puta između 15. srpnja i 15. rujna. Prema tome, Vlada Republike Hrvatske ovlasti iz ovog zakona ima samo u razdoblju od 15. prosinca 2014. godine do 15. siječnja 2015. godine, rujna 2015. godine. Budući da se praktički radi o zakonu koji je tehničke prirode klub HDZ-a će naravno podržati zakon.

Pred nama je dakle osmo izdanje jednoga zakona kojega gotovo rutinski donosimo svake godine. Na neki način ili posredno priznajući da postojeća ustavna odredba o stanci u zasjedanju Hrvatskoga sabora zapravo nije adekvatan i komodan okvir u kojemu se može donositi sve propise. Podsjetit ću da je upravo Hrvatska narodna stranka u postupku izrade Nacrta prijedloga izmjena i dopuna Ustava koje su bile aktualne do negdje otprilike koncem prošle godine i koje su zapravo još uvijek na stolu za raspravu u ovome Visokom domu predložila da se institut ustavne stanke ukine. Mi držimo naime da je on potpuno nepotreban i da odgovornost za sazivanje sjednica Hrvatskoga sabora valja stalno imati predsjednik Hrvatskoga sabora. Dakle, prema potrebama koje iziskuje dinamika donošenja zakona i ostalih akata za koje je nadležan Hrvatski sabor prema Ustavu odrađivale bi se i same sjednice. Pa bi se sazivale kad god to treba i kad god su za to stvoreni uvjeti neovisno o tome koje je godišnje doba i koji je datum. Time bi se naprosto uklonio taj jedan formalni razlog zbog kojega dio javnosti na aktivnost Hrvatskoga sabora gleda s podozrenjem procjenjujući da je postojeće ustavno određenje koje nije od jučer nego od kad postoji Ustav Ustav RH doduše, omogućava zapravo tzv. duge stanke, dvostruke godišnje odmore saborskim zastupnicima. Onoga časa kad se ukine institut pauze, odnosno ustavne stanke u radu Hrvatskoga sabora prestaje i razlog za donošenje zakona kojim bi se Vlada Republike Hrvatske ovlastila da uređuje pojedina pitanja iz djelokruga Hrvatskog sabora uredbama. Što se nas tiče neka ovo slobodno bude zadnji put da donosimo ovakav zakon, ali preduvjet za to je dakle da ozbiljno porazgovaramo još jednom o setu pitanja koja su obuhvaćena nacrtom izmjena i dopuna Ustava RH. I sam premijer je i danas za ovom govornicom pozvao na konsenzus i dogovor oko toga pitanja jer je ono prevažno ne zbog ovoga o čemu danas i sada govorimo nego čitavog niza drugih mnogo važnijih pitanja. I eto još jednog poticaja da se razmisli o tome da se u ovome Visokom domu u ovome mandatu što prije postigne visoka razina razumijevanja i konsenzus oko donošenja ustavnih izmjena. Nama tekst zakona kako je predložen nije sporan. On se doista odnosi na kratko razdoblje i mi čak mislimo da je bilo nekoliko situacija u kojima je Vlada mogla i trebala koristiti ove ovlasti i u vrijeme Ustavom predviđene stanke u zasjedanju Hrvatskoga sabora, ali to nije napravila nego je prepustila redovnoj proceduri da se neka pitanja rješavaju za koje je možda valjalo imati oštriju procjenu o kraćim rokovima i bržem reagiranju. Dakle, klub HNS-a podržat će prijedlog Zakona o ovlasti Vlade RH da uredbama uređuje pojedina pitanja iz djelokruga Hrvatskog sabora. Hvala lijepo. Zahvaljujem. I u ime Kluba zastupnika SDP-a govorit će Draženko Pandek. Izvolite. poštovani potpredsjedniče Sabora, uvažene kolegice i kolege. Dakle, ovim se zakonom ovlašćuje Vlada da uredbama uređuje pojedina pitanja iz djelokruga Hrvatskog sabora. Kako se to u teoriji naziva, a radi se dakle o tom tzv. poremećaju nadležnosti između zakonodavnih izvršnih tijela, u ovom slučaju Vlade, na temelju ovlasti dakle samog zakonodavnog tijela, a što je predviđeno Ustavom, člankom 88. Dakle, daje se mogućnost takvog poremećaja nadležnosti te se propisuje da Sabor najviše na vrijeme od godinu dana može ovlastiti Vladu da uredbama uređuje pojedina pitanja iz njegova djelokruga uz tamo navedena ograničenja. Također se tom ustavnom odredbom omogućuje da Hrvatski sabor može i produžiti vrijeme važenja tih uredbi donesenih na temelju te zakonske ovlasti i više od godinu dana. Donošenje ovog zakona postalo je ustaljena praksa zbog potrebe da se pojedina pitanja reguliranje kojih spada u nadležnost zakonodavnog tijela iznimno hitno reguliraju u vrijeme kad Hrvatski sabor nije u mogućnosti svoju zadaću regulacije, tj. normiranja vršiti jer redovito ne zasjeda. Produženje ovlasti i te zakonodavne delegacije redovito je svake godine i uobičajena je praksa Hrvatskog sabora. Da li će se u budućnosti mijenjati ovisi o nama najviše ovdje, ali zasada s tim nije bilo u praksi nekih većih problema ni većih razmimoilaženja između saborskih zastupnika po tom pitanju. Dakle, kako se ovim prijedlogom zakona predlaže produženje važenje uredbi koje je Vlada donijela na temelju zakona svakako se možda treba i osvrnuti na sadržaj tih uredbi. Dakle, Uredbom o dopuni Zakona o igrama na sreću, o tvrtkama koje već imaju odobrenje priređivanja igara na sreću na automatima dakle produžuje im se to pravo do 31. prosinca ove godine. Dalje, Uredbom o izmjeni Zakona o prebivalištu se određeni rokovi iz tog zakona također produžuju s jedne godine na dvije godine zbog potreba očito koje su primijećene u praksi. Također, Uredbom o izmjeni dopuna Zakona o zdravstvenoj zaštiti, zdravstvenim radnicima koji obavljaju privatnu praksu na osnovi zakupa iz članka 215. tog zakona određuje da prestaje rad u privatnoj praksi zakupom najkasnije 31. prosinca ove godine. Uredbom o izmjeni Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti daje se ovlast turističkom inspektoru da rješenjem zabrani da uklanjanje utvrđenih nedostataka daljnje obavljanje ugostiteljskih djelatnosti odnosno pružanje ugostiteljskih usluga u dijelu u kojem se pružaju suprotno rješenju nadležnog tijela. Da sad ne nabrajam dalje detalje iz ostalih uredbi, manje-više se radi, razvidno je da se radi o uredbama koje su donošene u skladu s ovlašću, da se radi o područjima i situacijama koje su zahtijevale intervenciju i uglavnom o tehničkim stvarima nužnim za funkcioniranje sustava, dakle nije se radilo o nekim suštinskim političkim stvarima koje bi esencijalno bile u nadležnosti ovog Sabora, premda je dakle ovim zakonom je čak i to omogućeno. S obzirom na to kao i opravdanu potrebu da se rok važenja tih uredbi produži i da se za vrijeme kad Sabor ne zasjeda po sadašnjem uređenju, a kako ćemo dalje odlučiti ovisi i o nama i najviše o izmjenama Ustava što se pokazalo da nije ni jednostavan, ni lak proces u ovom Saboru, dakle cilj je da se omogući reguliranje takvih i drugih sličnih pitanja i stoga će klub SDP-a podržati prijedlog ovog zakona. Hvala. Zahvaljujem. Zaključujem raspravu. Glasat ćemo kad se steknu uvjeti.